слава! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, нагадую, що Верховна Рада України працює в режимі пленарного засідання безперервно. Тому сьогодні відповідно до прийнятих нами постанов: про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану та "Про організацію роботи Верховної Ради України у зв'язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 2022 року" за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання. Шановні колеги, за доброю традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України.

Дякую, Шановні народні депутати, 32 роки тому 16 липня 90-го року відбулася знаменна подія – Верховна Рада України конституційною більшістю народних депутатів, 355 голосами "за", прийняла історичний документ – Декларацію про державний суверенітет. Держава заклала фундаментальні основи в цій декларації української державності. На жаль, сьогодні у ХХІ столітті український народ вимушений відстоювати свій суверенітет на полі бою. Захищаючи суверенітет, ми в котре доводимо, що українці ні на крок не відступлять від втілення ідеї соборності українського народу та його земель. Впевнений, що ми убезпечимо нашу державу від зазіхань Російської Федерації та продовжимо розбудовувати суверену, незалежну державу. А сьогодні триває 145-й день щоденних терористичних ракетних ударів. Нещодавно віроломно обстріляне прекрасне мирне місто Вінниця, внаслідок чого 24 наших громадянина загинуло, серед жертв є маленькі діти, багато постраждалих. Окупант завдав ракетних ударів по Дніпру, Одесі, Миколаєву, іншим населеним пунктам нашої держави. Ворог не розуміє простої істини: український народ не злякати, український дух не зламати. Тому прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять мирних громадян, безневинно вбитих внаслідок терористичних атак Російської Федерації. Вшануємо також пам'ять воїнів, полеглих за Україну. Герої не вмирають. Вічна їм слава.

Дякую, прошу сідати. Шановні народні депутати, переходимо до роботи. На Погоджувальній раді ми домовились перед початком розгляду питань порядку денного за традицією надавати до 3 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп. Прошу представників депутатських фракцій і груп, які мають бажання виступити, записатись на виступ.

Слово надається народній депутатці України Борзовій Ірині Наумівні, фракція "Слуга народу". Вітаю рідні, сильні та непереможні українці! Росія здійснює терористичні акти, завдаючи ракетних ударів по українських містах і мирних жителях. Вінниця, 14 липня, о 10:43 Росія за одну мить обірвала життя 24 мирних українців, серед яких троє дітей. Десятки людей з пораненнями, опіками та вибуховими травмами в лікарнях. Три російські ракети "Калібр" вдарили по площі Перемоги. Це густонаселений район, поруч пологовий будинок, торгові центри, розв'язка громадського транспорту, зона парковки для авто, житлові будинки, ринок і жодного військового об'єкту. Сонячна дівчинка Ліза, 4 рочки, російська ракета забрала її життя на площі, коли дитина з мамою йшла до логопеда. Семирічний Максим у момент ракетного обстрілу з мамою проходив обстеження у медичному центрі. Хлопчик і мама загинули. Восьмирічний Кирило був у припаркованій машині, хлопчик загинув. Наприкінці квітня Кирило разом із мамою приїхав з окупованого Херсону до родичів у Вінницю. У Вінниці ціллю російських військ і політичного керівництва Росії стали Будинок офіцерів. Фактично – це будинок культури, в якому знаходилась концертна зала, де протягом багатьох років проводились заходи і концерти, та будинок побуту на першому поверсі якого була діагностична клініка. Будинок офіцерів вистояв у Другу світову війну і став символом стійкості у Вінниці. Варварська поведінка Росії, що повністю ігнорує міжнародне гуманітарне право та закони людяності, має бути бути негайно зупинена. Усі, хто несе відповідальність за ці злочини, мають відповісти за свої дії. Росія держава-терорист – це має визнати світ. Я хочу сьогодні подякувати всім, хто брав участь у рятувальній операції у Вінниці. Рятувальники, лікарі, поліцейські, психологи, слідчі – всі спрацювали, як єдиний механізм. Нам вінничанам боляче за наше місто, так само болить за Бучу, Ірпінь, Кременчук, Дніпро, Краматорськ, Харків, Одесу, Київ, Суми, Маріуполь, Миколаїв та всі українські міста, в яких Росія вбиває мирних людей. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих від російських злочинів, всіх загиблих…

Слово надається народній депутатці України Клименко Юлії Леонідівні, фракція "Голос".

Шановні колеги! В подіях, які зараз тривають в Україні важливо не забувати те, що було до повномасштабної російської агресії, щоби розуміти наскільки актуальні лишилися проблеми, які ми досі не вирішили, хоча їх вирішити можна буквально розчерком одного пера. вересня 2021 року відбулася історична зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента Сполучених на якій сторони погодили невідкладно забезпечити призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як би це не було сумно, але досі це серйозне рішення, досі не реалізовано. І знову Президент змушений 17 липня, недавно, буквально вчора, на днях, висловлюватися про те, що треба негайно завершити конкурс, невідомо, хто працює в комісії, ніби невідомо, хто до недавнього очолював Генеральну прокуратуру, ніби невідомо, що насправді, власне, ті люди, які знаходяться в Офісі Президента, пан Татаров і заважає призначенню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Дуже би хотілося, щоби про такі речі, як відсторонення Генерального прокурора, Голови Служби безпеки України, ми дізнавалися не з вечірніх новин, а отримували звіт чому це відбувається, аргументацію чому це відбувається, бо все-таки, як парламент ми співвідповідальні за призначення цих персон. Дуже сподіваюся, що наступне призначення не затягнеться, як свого часу було призначення керівника Державного бюро розслідувань, і що виконуючий обов'язки Генерального прокурора не буде працювати рік, як працював його візаві, тобто керівник Державного бюро розслідувань. Бо якщо навіть конкурс… сьогодні буде рішення суду, а завтра буде рішення конкурсної комісії про визначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, призначити його не можна буде до моменту, поки не буде Генерального прокурора, бо лише Генеральний прокурор, а не виконуючий обов'язки, має повноваження затвердити результати конкурсу. Тому, друзі, не грайтеся у шалтай-балтай, не переставляйте людей Татарова на позиціях, а нарешті дайте працювати антикорупційній інфраструктурі незалежно. Дякую. Будь ласка, Тарас Іванович Батенко, група "За майбутнє". Шановні колеги, український парламент, як і вся країна, вражені останніми кадровими змінами, які чекають на державу. Ми… кадрові відсторонення голови СБУ і Генерального прокурора України, ми розуміємо, що це багато що може пояснювати, що відбувалося і чому так відбувалося в перші місяці війни, я говорю про здачу територій України, потенційну здачу територій України, певні військові невдачі, які були у нас на фронті і так далі. Тому це не лише про Лі Куан Ю, коли Президент позбувається частини корумпованого і не тільки свого військового… свого оточення, але це і про потенційну зраду, про яку ми не можемо мовчати в час війни. Я хочу сказати, що в даному випадку ми як парламент маємо дотримати всю процедуру звільнення, передбачену Конституцією України, тому ми чекаємо на відповідні подання. І безумовно, ці подання ми будемо підтримувати в сесійній залі України. Очищення має відбуватися не тільки в ешелонах правоохоронної системи держави, але й в українському парламенті. І я тут говорю не лише про "ковальовщину", але і про тих, які попередні роки активно об'їжджали Москву і пробували налагоджувати двосторонню співпрацю. А сьогодні як перефарбовані лиси сидять далі в українському парламенті і голосують з нами. Тому що, якщо це очищення не відбудеться найближчим часом тут у залі, воно відбудеться шляхом залучення українського суспільства. Я в цьому глибоко переконаний. даному випадку ми підтримуємо Президента України, який здійснює ці великі кроки щодо збереження української державності і особистим прикладом показує, як мужньо треба тримати високо марку української незалежності, українського суверенітету. Друзі, у нас цього тижня важливі законопроекти, серед яких ми виділимо збереження тарифів на природний газ, який стосується кожного громадянина України, особливо малозабезпеченого, на теплову енергію та гарячу воду. І ми збільшимо дохідну частину бюджету за рахунок зовнішнього кредитування на 264 мільярди гривень. Хочу звернути увагу вас, українського суспільства про те, що одні з найвищих платежів за комунальні послуги були серед мешканців окупованих територій України, зокрема Херсонської області в останні місяці. Це говорить про те, що їхня віра і повернення, визволення цих територій не зменшується. І ми повинні все зробити для того, щоб цю територію повернути. Ми також запроваджуємо мораторій на підвищення тарифів. Термін дії мораторію на час воєнного стану та 6 місяців після його призупинення, розуміючи, що тягар лягає на державний бюджет, але іншого виходу в держави немає. Ми йдемо на ці вимушені кроки, розуміючи, що ми маємо підтримувати малозабезпечені верстви населення. Іншого нам не дано. Слово надається народному депутату Скорику Миколі, група "Платформа за життя та мир", будь ласка. Народний депутат Скорик, "Платформа за життя та мир". Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні громадяни України! Починаючи з 24 лютого, коли ми з вами в цій залі проголосували за воєнний стан, у парламенті сталися великі зміни. Я вважаю, що те ділення парламенту на більшість і опозицію, воно залишилося 23 лютого, а після 24 лютого ми є український парламент, який приймає важливі рішення стосовно військової складової захисту нашої держави і стосовно соціально-економічного захисту наших громадян та економіки. Перебуваючи в регіонах нашої держави, спілкуючись з виборцями, розумієш скільки питань ще залишилися не вирішеними. Це і питання наших переселенців, яких зараз, тільки внутрішніх переселенців, мільйони, ми маємо відповідати на їхні запитання з точки зору допомоги їм, забезпечення їх. Це і питання стосовно підготовки до опалювального сезону, і наших комунальних установ, і наших житлових будинків, і наших освітніх закладів, медичних закладів, тощо. Це і питання захисту наших аграріїв, з точки зору блокування наших портів, з точки зору ціни на з точки зору ціни на добрива, ціни на палива, ціни на кінцеву продукцію для наших аграріїв, взагалі можливість продати кінцеву продукцію і розуміння того, що буде на наступний рік. Це питання захисту нашого малого і середнього бізнесу. Це питання реабілітації, і наших військових, і тих людей, які перебували в зоні військового конфлікту, цивільних громадян. Цих питань величезна кількість. І всі ці питання так чи інакше стосуються видатків з місцевих та державного бюджету. І, коли чуєш від нашого економічного блоку ті проблеми, які зараз є з точки зору наповнення доходами нашого бюджету, то виникає багато запитань як ми всі ці питання, які стоять перед нашими громадянами, перед соціально-економічною сферою, перед державою в цілому, як ми їх будемо вирішувати з точки зору того, що є проблеми на ринку залучення коштів, є проблеми з точки зору надходження податкової і митниці. Тому, що ми пропонуємо? Що пропонує наша група "За життя та мир"? Ми пропонуємо відновити, в порядку денному наших засідань, відновити "час Уряду". Зробити, можливо, його закритим це спілкування. І дійсно обговорювати ці питання відкрито, парламенту і уряду, тому що ми є український парламент, навіть в період військового стану ми є парламентсько-президентською республікою і ми маємо... ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дійсно, ми країна воїнів і волонтерів. Я дякую кожному українцю за підтримку наших Збройних Сил і за кожен ваш внесок. Зараз фонд Порошенка співпрацює з волонтерами і подвоює кожну гривню, пожертвувану на нашу армію. Лише нещодавно фонд Порошенка разом з волонтерами закупив 11 італійських бронемашин MLS SHIELD. Вперше експорт... Вперше експортну ліцензію на постачання військових атрибутів дозволили мати волонтерам і фонду з України. Це, дійсно, показує високий рівень довіри. На жаль, про це не розкажуть в цензурованих новинах єдиного марафону, це потрібно розуміти. Тому, користуючись нагодою, з трибуни дякую кожному причетному за допомогу. Крім цього, днями в Естонії відправили для ЗСУ 350 дронів Autel, у тому числі безпілотники з тепловізорами для розвідки. Це і вдень, і вночі. Куплені 42 вантажівки з Великої Британії, 50 нових пікапів JAC і L200, 2,5 тисячі шоломів, з яких в тому числі 3 тисячі бронежилетів. Тільки цього тижня через кордон буде передана допомога на 5 мільйонів доларів. Ми, дійсно, разом захищаємо наших воїнів і допомагаємо знищувати ворога, в тому числі я зі своїм підрозділом "Госпітальєри" вже впродовж 8 років продовжуємо рятувати життя. нам доводиться рятувати іноді по декількасот людей на день. Це дуже велика кількість поранених. І я дякую кожному моєму бійцю за те, що він робить. Зараз немає більш важливої місії, ніж підтримати нашу армію, забезпечити її, підготувати до контрнаступу і разом боротися за те, щоб перемогти, тому що ми як нація не маємо іншого виходу, і тільки за нами має бути перемога, інакше ми просто припинимо існувати. І дійсно, користуючись нагодою, сьогодні виникла певна ситуація тут, у Раді, яка мене надзвичайно здивувала, не розумію, чому зараз про це не кажуть інші депутати, стосовно людини, яка сьогодні прийшла у військовій формі, не маючи на це права, яка не служила і не служить. А якщо служить, то варто задуматися, чому такі люди, які підтримують колаборантів, які підтримують Лукашенка, які при цьому які при цьому ще й плюс до всього у березні намагалися втекти з України, як взагалі допустимо, щоб ця людина перебували тут у військовій формі? Будь ласка, подумайте про це, колеги. І давайте не будемо цим ганьбити наших військових. Дякую. Будь ласка, Арешонков Володимир Юрійович, група "Довіра". Після цього Юлія Володимирівна Тимошенко і переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановна президія, шановні колеги! Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". В першу чергу наша група хотіла вчергове висловити слова глибокої вдячності та поваги на адресу тих, хто сьогодні боронить територіальну цілісність та незалежність нашої країни, хто і вдень, і вночі, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, виявляючи справжні приклади мужності та героїзму, несе важку службу на фронті та в тилу, забезпечуючи життя громадян України. Наша шана кращим синам і донькам, військовослужбовцям Збройних Сил України, представникам Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної служби, служби з надзвичайних ситуацій, бійцям батальйонів територіальної оборони, нашим медикам та волонтерам! Безперечно, всі ми чекаємо на довгоочікувану перемогу. Стосовно питань порядку денного. Депутатська група "Довіра" беззаперечно буде підтримувати важливі законопроекти, які стосуються питань національної безпеки та оборони. 7510 – це реалізація державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі. Підкреслимо, важливий законопроект, мова йде про функціонування активної системи саме протидії агресії у кіберпросторі. Надзвичайно важливий блок законопроектів, який стосується забезпечення соціальних прав та гарантій військовослужбовців та членів їх родин, це законопроекти 7415, законопроект 7412. Вони є важливими як з точки зору підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, так питань соціальної адаптації ветеранів після отримання поранення або погіршення стану здоров'я. Надзвичайно важливий законопроект 7449, де йде мова про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Законопроект 7436. Також питання процедури обміну осіб, які відносяться до військовополонених. Хочу сказати, що ми вітаємо початок роботи спеціальної комісії Верховної Ради, яка буде займатись питаннями міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, тому що це важлива тема, надзвичайно багато злочинів, вчинених агресорами саме в цій площині. Ми маємо допомогти правоохоронним органам довести розслідування до кінця і щоб винні були покарані. І на завершення. Бюро економічної безпеки починає більш активну фазу роботи. Вважаємо за необхідне допомогти йому в цьому і передати під відання Комітету з питань правоохоронної діяльності за предметом відання комітетів. Дякую. Дякую. Шановний пане Голово, шановна президія! Михайло Цимбалюк, Нині є ще одна дуже важлива складова державної політики України, крім оборонної сфери, – це соціальна політика. Слід враховувати, що нині в державі майже 8 мільйонів українців виявилися внутрішньо переміщеними і майже 5 мільйонів громадян України змушені покинути територію держави в європейських країнах. Важливо, щоб про них не забувала держава. Нині ми маємо казати про те, що соціальна політика втратила свою вертикаль, де в об'єднаних територіальних громадах недостатньо соціальних працівників, бо вони утримуються за кошти місцевої громади. Важливо, щоб держава, гарантуючи в Конституції надання соціальних послуг, вона виділяла під це матеріальний ресурс, бо передаючи повноваження, грошей на місця не передали. Є важлива річ стосовно тих людей, які демобілізуються з Збройних Сил та інших силових структур, і вони нині потребують соціальної реабілітації. Міністерство соціальної політики утримує вісім таких центрів реабілітації. Але, на жаль, є спроби ці центри перевести на госпрозрахунковий спосіб, а це може бути втрата втрата централізованого фінансування і ненадання повноцінної послуги тим громадянам, які ціною власного здоров'я захищають територію нашої держави, її цілісність, і повернувшись до до місць проживання, не отримують соціальну послугу. Ми маємо нарешті почути, а що ж таке прожитковий мінімум і як можна прожити за пенсію 2 тисячі 200 при такому рівні інфляції. Ми очікуємо, що нарешті уряд скаже про реальний прожитковий мінімум і приведе у відповідність всі соціальні сьогодні виплати. Також ми маємо нарешті, як уряд, чи спонукати уряд ухвалити Постанову про так званий споживчий кошик, який формує багато складових, або запропонувати інші підходи. Сьогодні ми цього не чуємо. Також проблема у системі безробіття. Ми очікуємо від уряду конкретних відповідей на конкретні запитання. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Володимирівна, 30 секунд з процедури. Будь ласка, Ірина Володимирівна. повага до армії в цій залі має починатися з поваги в тому числі до військової форми. Яна Зінкевич, від нашої фракції, висловила обурення тим, що зараз у залі присутня людина у військовий формі, яка не має жодного права носити її, без виконання військових обов'язків. Я перепрошую, генерал Забродський не приходить в зал у військовій формі. Люди, які підписали зараз так само з ЗСУ контракт і Лозинський, і інші, не ходять сюди у військовій формі. Ми вимагаємо, щоб людина, у нас завтра Ковальов у пікселі прийде і скаже, що він ГУРом завдання виконує на окупованих територіях? Ми вимагаємо, щоби людина, яка прийшла до зали у військовій формі, яка ще вчора цілувала взасос з Лукашенком, негайно вийшла із зали і переодяглася. Це вимога від нашої фракції. Це є повага до Збройних Сил України. Негайно! відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України, як завжди, я пропоную провести сигнальне голосування. Я нагадую, що сенсорна кнопка і голосуємо зеленою кнопкою "За". Шановні колеги, займіть свої місця, сигнальне голосування. Шановні колеги! Готові? Прошу народних депутатів… Що реагувати?! Що ви мені пропонуєте реагувати?! Ви висловилися, людина почула, людина повинна прийняти рішення. Які питання ви хочете? Щоб я вивів його, чи що? Ще раз, що значить реагуйте? Я дав слово, людина висловилась, друга людина почула, все. Ну які питання можуть бути? Були би питання, якби я не дав слова, правда? Я можу оголосити результативне сигнальне голосування? Дякую дуже. Прошу народних депутатів перейти до сигнального голосування. Зайняти свої місця і перейти до сигнального голосування. Стоп, зупиніть, будь ласка, шановні колеги! Шановні народні депутати, я можу попросити вас відійти для того, щоб дати можливість людині вийти з цього місця?

Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Прошу провести сигнальне голосування. Прошу народних депутатів голосувати.

За-299 От бачите, Шевченка забрали, було б 300. Дякую. Йдемо, шановні колеги, до розгляду питань порядку денного. Можемо переходити, так? Шановні колеги, перелік питань, який вам був розданий, попередньо узгоджений Погоджувальною радою. Переходимо до його розгляду. На ваше розгляд пропонується питання про звільнення з посади міністра соціальної політики України. Шановні колеги, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України. 15 липня 2022 року відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Лазебна Марина Володимирівна подала до Верховної Ради України заяву з проханням прийняти її відставку з посади міністра соціальної політики України. Відповідні матеріали вам надано в електронному вигляді через СЕДО. Попередньо ми добавляли наступну процедуру: доповідь від профільного комітету – до 2 хвилин, виступи від депутатських фракцій і груп – по 2 хвилини на виступ (до 16 хвилин), прийняття рішення. Всього 18 хвилин. Приймається такий порядок денний? Переходимо до розгляду питання. Шановні колеги, я розумію. Ну, люди хочуть висловитися. Давайте хто не хоче – не бере слово. голова… для доповіді запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Миколаївна Третьякова. Шановні колеги, Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів сьогодні вранці за Дорученням Голови Верховної Ради України Стефанчука Руслана Олексійовича від 15 липня цього року №115606 розглянув подану відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" заяву Лазебної Марини Володимирівни від 15.07.2022 року про відставку з посади міністра соціальної політики. Комітет вирішив погодити звільнення Лазебної Марини Володимирівни з посади міністра соціальної політики за поданою нею заявою про відставку, а також рекомендувати Верховній Раді України прийняти відставку міністра соціальної політики України Лазебної Марини Володимирівни. члени комітету висловили подяку Марині Володимирівні за те, що вона очолювала Міністерство соціальної політики в надзвичайно важкі часи роботи міністерства: спочатку 2020 рік – коронавірус, 2022 рік – відповідно вторгнення, широкомасштабне вторгнення агресора. Нам прийшлося багато робити змін і до законодавства, працювати разом з міністерством, з Офісом Президента, для того щоб законодавство було відповідним викликам часу. Ще раз хочу подякувати Марині Володимирівні. І прошу депутатів підтримати рішення комітету. Дякую. Дякую, Галина Миколаївна. Також я думаю, що ми всі доєднаємось до подяки Марині Лазебній за її звитяжну роботу. Шановні колеги, прошу записатися на виступи від депутатських фракцій і груп, по дві хвилини на виступ. Записуються ті, хто бажає виступити. Будь ласка, прошу записуватись.

Шановна президія, шановні колеги, безперечно, депутатська група "Довіра" відноситься до заяви пані міністра як би з розумінням, і ми будемо підтримувати її відставку. Але я в чергове хотів би сказати, що така посада – міністра з питань соціальної політики – на сьогоднішній день є надзвичайно важливою. Хто б не говорив про те, що питання економіки, фінансів, питання сьогодні, які пов'язані з забезпеченням українського війська, діяльністю правоохоронною і таке інше, вони є як би пріоритетними і важливими, але, повірте мені, якщо соціальна політика з усіма її складовими по підтримці, врегулюванню сьогодні діяльності окремих груп населення, які потребують особливої уваги, якщо ця система не буде працювати, то ми можемо отримати надзвичайно складну, або навіть кризову, ситуацію, в тому числі в період, який передує новому опалювальному сезону, коли ми матимемо проблеми з ускладненням фінансування. Тому я зараз звертаю увагу майбутнього очільника цього міністерства і цього напрямку на те, що потрібно працювати в активній співпраці з депутатським корпусом, з представниками органів сьогодні місцевого самоврядування, територіальних громад, профільних міністерств з тим, щоб комплексно оцінювати ситуацію і передбачати всі ризики, які будуть виникати в майбутньому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Данило Олександрович Гетманцев, "Слуга народу".

складні часи вимагають якомога більшої концентрації. І необхідність посилення команди такого надважливого міністерства є очевидною. Тому давайте переходити до прийняття рішення і менше займатися політикою. Дякую.

Звичайно, можна довго дякувати попереднім міністрам, існуючим, майбутнім, але результат ми особливо не бачимо. Міністр соціальної політики – це одна з найважливіших ролей в Кабінеті Міністрів України. робота цього міністра стосується практично всіх громадян України, починаючи від пенсіонерів і закінчуючи тим, хто має народитися. На жаль, ми не бачимо ні цілеспрямованої політики ні сімейної, ні політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні, спричинених війною. Також ми не бачимо жодної програми, яка би направлена на людей: на 9 мільйонів людей, які виїхали з України, і 6 мільйонів, які перебувають зараз за кордонами України. Жодна програма за п'ять місяців соціальної політики не була розроблена на повернення цих людей. І як результат опитування: 65 відсотків з 6 мільйонів не збираються повертатися в Україну найближчим часом, це, найбільш, це молоді люди, це економічно-активні люди, це діти – наше майбутнє. Тому, шановні колеги, ми не будемо дякувати міністру соціальної політики, яка плила за течією всі ці роки. Ми хочемо побажати наступному міністру соціальної політики мати достатньо сил для того, щоби повернути кардинально соціальну політику, направити її на розвиток сімей в Україні, і на повернення наших шести мільйонів громадян, і створити їм такі умови, які би були краще за ті умови, які у них зараз є в Польщі і в інших країнах.

Ми зараз маємо швидко розглянути це питання. Це питання коаліції, вона визначилась. Тим паче наша шановна міністр є жінкою, а чоловіки мають задовольняти всі звернення і прохання наших колег. Просимо якомога швидше внести кандидатуру нового міністра, тому що такий напрямок не може бути без очільника. Ми голосуємо – за. Дякую. Будь ласка, Лопушанський Андрій Ярославович, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Андрій Ярославович, ви передаєте слово чи відмовляєтесь від слова? він мені нічого не сказав, Ірина Володимирівна. Ну, будь ласка, Ірина Володимирівна. 12:48:14 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, "Європейська солідарність" єдина фракція, яка не голосувала за жодне кадрове призначення цієї влади. Адже більшість з них базується не на професійних якостях, а виключно на лояльності до Офісу Президента. І очевидно, що повага до парламенту вимагає звіту міністра, яка подає у відставку, перед Верховною Радою, особливо враховуючи в який період часу ми з вами обговорюємо цю відставку, щоб це не виглядало як втеча з корабля, який знаходиться під штормом. І так само ми висловлюємо свою повну незгоду з тим, як сьогодні відбувається так зване відсторонення від своїх посад Генпрокурора і керівника Служби безпеки України. Все це робиться насправді під егідою того, що в умовах воєнного стану прийняли зміни до закону, що Президент може відсторонювати, але тільки в тому випадку, якщо це ідеться про його повноваження. Я нагадаю, що ми з вами отут, вірніше, ви, системно обнулюєте парламент, коли сьогодні не вимагаєте, щоб всі звільнення, які, безумовно, мають відбутися, особливо коли мова йде про такі серйозні звинувачення з участю Верховної Ради України, адже, згідно Конституції, а це є Основний Закон України, саме Верховна Рада України призначає і звільняє Голову Служби безпеки України так само як міністра соцполітики, але за поданням Президента Зеленського, і так само Генпрокурора. І тому ми вимагаємо, наша фракція, щоб всі ті особи, до яких є питання. А з'являється тут така версія, що вони всі на часі, ці питання, що у нас відбувалося не тільки в соціальній політиці, а з територіальною цілісністю, з розгортанням сил тероборони, щоб всі вони звітували перед парламентом, дали відповіді парламенту і парламент не уникав відповідальності за кадрові рішення. Але, вибачте, будь ласка, це, що ви зараз голосуєте без звіту, - це ваша відповідальність.

справді архіважливе питання, яке сьогодні розглядає Верховна Рада України за відсутності Прем'єр-міністра, за відсутності членів уряду. Це говорить про те, що Верховна Рада, на превеликий жаль, перестає бути центром ухвалення рішень. Ми перетворюємося в статистів. Шановні колеги, я б, наприклад, як і багато хто, хотів би послухати звіт міністра соціальної політики про пророблену роботу. Справді, є що сказати позитивного, але є і багато того, що не вдалося міністру зробити. Можливо, ми б почули проблеми і причини, чому так сталося? Сам факт не приходу її в парламент говорить, що, мабуть, і звільнення відбулося не зовсім прозоро. Через це це вже стає поганою традицією, коли міністри йдуть з посад, не звітуючи, вибачте, в непростий період. Лазебна працювала під час викликів коронавірусу, широкомасштабної війни. Тоді справді міністерство, а це десятки тисяч людей, які працюють на місцях, вони добросовісно виконували свої обов'язки, їм слід сказати "спасибі". І на завершення. Шановні колеги, соціальна політика це основна річ, підкреслюю ще раз, після сектору оборону. На ці речі треба звертати увагу Прем'єр-міністру України, який, мабуть, вже теж збирається у відставку, раз він сьогодні не прийшов пояснити, чому... Шановні народні депутати, обговорення завершено. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Ще раз: усіх народних депутатів я прошу зайняти свої місця. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" я ставлю на голосування пропозицію про звільнення Лазебної Марини Володимирівни з посади Міністра соціальної політики України за поданою нею заявою про відставку. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. Дякую, колеги, ми завершили кадрове питання. Переходимо до інших питань порядку денного. Як завжди, в нас є ряд питань, які ми голосуємо без обговорення, тому прошу народних депутатів не розходитися, їх буде декілька. законопроект 7545 – це проект Постанови про здійснення начальниками Дружківської, Костянтинівської та Слов'янської міських військових адміністрацій Краматорського району Донецької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про здійснення начальниками Дружківської, Костянтинівської та Слов'янської міських військових адміністрацій Краматорського району Донецької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (реєстраційний номер 7545). Ще раз, прийняти за основу з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу народних депутатів голосувати.

За-313 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання – це 7550, без обговорення, ми включаємо до порядку денного та скорочуємо терміни внесення альтернативних законопроектів. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії проект Закону про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України (реєстраційний номер 7550). Прошу народних депутатів голосувати.

За-315 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строк внесення альтернативних законопроектів до законопроекту 7550. Прошу народних депутатів голосувати.

За-276 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Ідемо далі. Далі у нас ряд ратифікацій. Ми домовилися, першу – обговорюємо, всі решта голосуємо без обговорення. Переходимо до розгляду питання 0156 проект Закону про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати.

За-268 Рішення прийнято. Шановні колеги, прошу записатись: два – за, два – проти, для обговорення цього законопроекту.

що ми задекларували і пообіцяли рухатися саме цим шляхом. Ми приймали закони в цьому парламенті, в тому числі і з приводу енергоефективності. Ми робили в принципі немало для того, аби енергоефективність як мета державної політики в країні запрацювала. Але проблеми разом з тим є, дуже серйозні, на рівні виконавчої влади. Дивіться, завтра і я впевнена, вся зала з нетерпінням очікує цього, ми будемо розглядати законопроекти, які передбачають в тому числі і пошук 8 мільярдів доларів для того, аби закупити газ, для того, щоб якось пройти наступну зиму. Але разом з тим, ми нічого не робимо для того, аби зменшити споживання газу – це ті речі, якими зараз, в першу чергу, повинен би займатися уряд. Ми могли би зараз робити кроки, аби в наступну зиму зайти з трошки меншим запитом на кількість газу, який нам необхідний. Але що робиться зараз в цьому напрямку? Якщо коротко, то нічого. Я розумію, що зараз, в умовах війни, багато що дуже складно зробити. Але разом з тим мінімальні кроки, то переведення на електричне опалення, на теплові насоси, ще щось – це ті речі, які ми можемо зробити вже зараз, вже сьогодні, принаймні в тих регіонах, які меншою мірою зачеплені війною. Але, на превеликий жаль, цих речей немає, ми їх не спостерігаємо, натомість ми далі, якимось чином намагаємося придумати як знайти гроші для того, аби пройти цю зиму, замість того, щоб систематично, стратегічно готуватися до зими, в тому числі і зменшуючи споживання. Тому, колеги, такі угоди – це добре, це прекрасно. Але давайте дивитися, яким чином вони виконуються, тому що, поки що, скорочення споживання у нас не спостерігається. І, на превеликий жаль, треба чесно починати говорити нашим виборцям про те, що наступна зима буде дуже складною і, на превеликий жаль, навіть ця угода їм в цьому не допоможе. Дякую.

Шановні колеги, "Європейська солідарність" очевидно буде підтримувати цей законопроект, цю ратифікацію. І ми сподіваємося, що гроші на енергоефективність громадських будівель будуть швидко і ефективно використані. І це дійсно той підхід, який ми мали би застосовувати зараз максимально по всій країні, як до раннього відновлення так і в перспективі цей підхід мав би використовуватися для відновлення відновлення тих будівель, які були пошкоджені російською терористичною державою. Разом з тим, дійсно нам на сьогодні не вистачає ефективної загальнодержавної політики, яка би сприяла зменшенню використання енергоресурсів українським суспільством. Не тим зменшенням, яке привнесено атаками Росії на наші підприємства, на наші будівлі, а тим зменшенням, яке би пропагувалося і реалізовувалося завдяки підходам уряду, завдяки продуманій політиці і завдяки рішенням, які, в тому числі, могли би ухвалюватися в цій залі. Тому я долучаюся до тих, хто звертається до уряду, вийти з пропозиціями і негайно реалізовувати максимально енергозбереження на всій території України для того, більш, менш, вибачте, болісно могли пройти наступний опалювальний сезон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, я так розумію, Олексій Юрійович Кучеренко, да, від "Батьківщини"? Будь ласка. Олексій Кучеренко, "Батьківщина". Шановні друзі, шановні колеги, скільки тільки грантоїдів не заробили грошей, накупили собі квартири, котеджі при освоєнні грантів на енергоефективність. При проведенні десятків і сотень абсолютно пустих конференцій, круглих столів, інших заходів, волаючи і закликаючи до енергоефективності. Постає питання, чого ж вона не рухається з місця? Скільки можна займатися фарисейством і в суботу на комітеті голосувати за виділення 264 мільярдів гривень в НАК "Нафтогаз України" з бюджету, і в той же час виділяти нуль на енергоефективність в нашому бюджеті. Тому це фарисейство ми не дозволимо вам розповідати і далі юзати, малошановні грантоїди. А тепер по суті. Свого часу, в 2009 році, була прийнята державна програма реформування житлово-комунального господарства. Були виділені кошти – 25 мільярдів гривень по тим часам, це 5 мільярдів доларів. Саме через державну програму можна і треба було реалізувати цей потужний процес, бо будь-яка реформа робиться не завдяки гаслам пустим і круглим столам, а завдяки двом простим речам: кнут і пряник. Кнут – це має запрацювати нарешті інспекція, поліцейський енергетичний під назвою Держенергонагляд, і система приписів, система штрафів за непідготовку енергоефективності. А пряник – це дійсно державні гроші і державні програми, і, безумовно, і гроші грантів, які ми підтримуємо в даному голосуванні. Але ніякого прориву ці 5 мільйонів не зроблять. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, просте питання. Треба подякувати Європейському інвестиційному банку за ініціативу за надання гранту. Безумовно, будемо сподіватись, що держава проконтролює ефективне використання цих коштів на енергозбереження. Закликаю якомога швидше ратифікувати відповідну угоду. Дякую за увагу.

нині уже особам, які втратили здоров'я, отримати повноцінну грошову компенсацію. Фракція "Батьківщина" підтримує таку ініціативу і буде голосувати – за. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я прошу всіх народних депутатів зайняти свої місця, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 16-3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо окремих питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги) (реєстраційний номер 7415). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-294 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання проекту 7415. Будь ласка, прошу народних депутатів голосувати.

За-272 Рішення прийнято. Ідемо далі, колеги. Далі два законопроекти без обговорення, голосуємо одразу, прошу не розходитись. Законопроект 7412. Це проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Законопроект 7412. Прошу голосувати.

За-300 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію... Ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо cистеми переходу від військової кар’єри до цивільного життя (реєстраційний номер 7412). Прошу народних депутатів голосувати. За-299 Десь один дівся. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 7412. Прошу народних депутатів голосувати.

За-267 Рішення прийнято. Йдемо далі, шановні колеги. Законопроект 7464. Без обговорення. Тому одразу голосуємо. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо рівних можливостей матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного. Законопроект 7464. Прошу голосувати. За-300 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону 7464. Прошу народних депутатів голосувати.

За-301 Рішення прийнято. По фракціях, покажіть, будь ласка. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання щодо законопроекту 7464. Прошу народних депутатів голосувати.

За-278 Рішення прийнято. Йдемо далі. Наступний теж без обговорення. 7481. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (реєстраційний номер 7481). Прошу народних депутатів голосувати. 13:41:44 За-298 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки для другого читання щодо законопроекту 7481 - це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Прошу народних депутатів голосувати. За-269 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання з коротким обговоренням, будь ласка, не розходьтеся, це 7345. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення окремих повноважень Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення в умовах воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-241 Рішення прийнято. Будь ласка, колеги, запишемося: два – за, два – проти, обговоримо це питання і приймемо рішення. Прошу записатися. Шановні колеги, просто може бути небагато людей в записі і ми повернемося не через 8 хвилин, а через 3 хвилини, тому розраховуйте свій час. Слово надається народному депутату України Кубіву Степану Івановичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Будь ласка, Степан Іванович. 13:43:48 КУБІВ С.І. Шановний пане Голово, слово прошу передати Княжицькому Миколі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Княжицький, будь ласка. Знаєте, колеги, ми довго працювали над законом, над цим законом в нашому комітеті. Тут є деякі позитивні моменти, зокрема закон унормовує ту ситуацію, в якій опинилася Національна рада через військовий стан, те, як вони проводять засідання, не завжди є змога зібратися. Разом з тим в законі є ціла низка недоліків. Наприклад, під час воєнного стану Нацрада вправі через повторне порушення певних статей закону надсилати інформацію до військового командування. Але проблема в тому, що в законі не сказано, що саме з цією інформацією має робити військове командування: закривати телерадіоканали, не закривати, як на них реагувати, які їхні повноваження. Всього цього в законі, на жаль, немає. Викликають питання право Нацради приймати нормативно-правові акти щодо процедури ліцензування без обов'язкової в таких випадках реєстрації в Міністерстві юстиції. Є ціла низка інших питань до цього законопроекту, в якому, як я вже казав, є і позитивні норми. Але знаєте, в чому проблема? Від нас Європейський Союз зараз вимагає прийняти Закон про медіа, і він непогано виписаний. Але він непогано виписаний для тих країн, де такі органи, як регулятор, є абсолютно незалежними. І тоді можна регулятору давати право закривати сайти, контролювати контент. Це потрібно робити, особливо зараз, коли ми бачимо, що йде військова агресія і як російська пропаганда багато робить, щоб завадити нашій країні. Але разом з тим, коли Нацрада керується в ручному режимі, коли в нас закривають телевізійні канали, відмикають від цифрового ефіру три канали, Нацрада до цього не причетна. Ми дякуємо їм, але вони мовчать, тому що вони керовані. В зв'язку з тим кожен такий законопроект, на жаль, ставить під питання існування свободи слова в нашій країні, а це важливо для нашого членства в Європейському Союзі. Дякую. Слово надається народному депутату України Санченку Олександру Володимировичу фракція політичної партії "Слуга народу". Микита Русланович, будь ласка. Шановні колеги, я, по-перше, хочу подякувати представникам всіх фракцій, які входять до нашого комітету і спільно працювали над цим законопроектом. Вибачте, що через певний брак часу не вдалося його виписати так, щоб можна було б одразу за основу і в цілому. Але є порозуміння у нас з всіма фракціями, які висловили бажання, що до другого читання будуть подані поправки, і вони вже фактично напрацьовані. Так що закон буде хороший і не буде створювати ніяких загроз для свободи слова, не буде створювати ніяких проблем для роботи медіа. Зупинюся на буквально двох-трьох головних рисах цього закону. По-перше, зараз у нас, на жаль, є ситуація, що певні наші медіа захоплені на тимчасово окупованих територіях окупанти ведуть там мовлення, прикриваючись відомими брендами, відомими назвами. Значить ми, звичайно, не можемо з цим практично поки-що нічого зробити, але маємо хоча-би послати сигнал, призупинити дію ліцензій, такої можливості у Національної ради не було. Далі у нас зараз складна ситуація на ринку, багато мовників не можуть своєчасно сплатити ліцензійні збори, ми даємо Національній раді таку можливість. Одним словом, колеги, щоб не забирати у вас багато часу, це закон, який, до речі, позитивно оцінений також громадянським суспільством, експертами з нього. Тому що процедури там певні стають більш зрозумілими і прозорими, і спрощується спілкування медійників з регулятором. Прошу його підтримати в першому читанні і до другого будемо мати справжній, хороший, дієвий закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Нестор Іванович Шуфрич, "Платформа за життя та мир". Шановні колеги, перед тим, як Нестор Іванович почне говорити, я попрошу запросити народних депутатів до залу, тому що після цього переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Нестор Іванович. Дякую, шановний пане Голово. Я скажу, я щиро радий, що врешті-решт наші колеги з окремих фракцій почали вболівати за свободу слова в Україні. Але, на жаль, це питання піднімається тільки тоді, коли це стосується когось конкретного, а не в цілому принципу свободи слова в нашій країні. Але давайте будемо щирі і відверті один до одного, в країні триває війна, є практика 1914 року, Другої світової війни, Першої світової війни, коли всі розуміли, що інформаційна політика вона підпорядковується загальній військовій стратегії. Пропаганда, контрпропаганда, інформація, дезінформація, все має служити заради одного – перемозі у війні. Тому ми маємо сьогодні розуміти всю відповідальність нашу приймаючи дуже складні закони, які, підкреслюю, мають право діяти виключно під час військового стану. Після його завершення, ті норми, які зараз будуть підтримані вони мають бути нівельовані. Тому я сподіваюсь, що ті недоречності, ті сумніви, які є в цьому законі будуть доопрацьовані під час підготовки до другого читання, але в цілому цей закон має бути прийнятий з розуміння, що інформаційна політика є складовою загальної стратегії перемоги у війні. Дякую за увагу. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення окремих повноважень Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення в умовах воєнного стану (реєстраційний номер проекту 7345). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-241 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення окремих повноважень Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення в умовах воєнного стану (реєстраційний номер 7345). Готові народні депутати голосувати? Прошу голосувати. За-232 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Наступний ми домовилися без обговорення, тому прошу не розходитися – це проект Закону про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів (це законопроект номер 6477). Я ставлю одразу пропозицію прийняти за основу проект Закону про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів (№ 6477) Прошу народних депутатів голосувати.

За-296 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 6477. Прошу народних депутатів голосувати.

За-252 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного – 7510, тут з обговоренням. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. 7510. Стоп! Одну секундочку, стоп! Зупиніть. Він до порядку денного включений? Включений, да? Все, я тоді перепрошую. Тоді голосуємо за розгляд за скороченою процедурою 7510. Я перепрошую. Прошу голосувати за скорочену процедуру.

Нема потреби обговорювати? (Шум у залі) А ви хочете, щоб широко, да? Добре, тоді давайте я запрошу від комітету голову Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Михайловича Завітневича. І після цього два – за, два – проти, переходимо до прийняття рішення. Олександр Михайлович, вас хочуть бачити і чути. Це приємно. Будь ласка. колеги! На виконання доручення Голови Верховної Ради України від 1 липня 2022 року Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 15 липня 2022 року розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі (реєстраційний номер 7510). Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, його метою є забезпечення належного виконання завдань щодо активної протидії агресії у кіберпросторі. У зв'язку з цим проектом вносяться зміни до деяких статей Закону України про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації, якими пропонується розширити повноваження служби в частині формування і реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі. А також передбачити завдання щодо забезпечення функціонування системи активної протидії агресії у кіберпросторі. державного органу, відповідального за виконання повноважень щодо формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі, створить засади для належного забезпечення активної протидії агресії у кіберпросторі. За результатами обговорення проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі (реєстраційний – 7510), зареєстрований, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту у першому читанні прийняти його за основу, доручивши комітету доопрацювати зазначений законопроект… Дякую. Шановні колеги… я прошу, переходимо до обговорення. Записалося 3 представники фракцій і груп.

Кібербезпека – це те питання, яким краще займатися пізніше, ніж ніколи. І те, що ми сьогодні розглядаємо нарешті питання призначення відповідального за кібербезпеку, за кібербезпеку, за захист від кібератак, – це дуже важливий момент. І тепер ми нарешті будемо знати, який орган влади буде займатися цим. Сподіваюся, Держспецзв'язку з цим впорається. Але у нас є в плані є в плані електронних, так би мовити, цифрових небезпек ще одна, на якій я би хотів наголосити. І яка уже майже два місяця залишається просто в повітрі, ніхто на неї не те, щоби увагу не звертає, не дає ходу. Це питання відмивання коштів, в тому числі російськими банками, в обхід санкцій через криптовалютні обмінники. У мене зафіксовано уже понад 150 таких криптовалютних обмінників в різних країнах світу і з них навіть три в Україні. Я пропонував кілька разів, і СБУ, і РНБО, для того, щоб ми цей список нарешті винесли питання і запровадили санкції проти них. СБУ навіть якусь криптовалютну обмінку зловила в Україні, але не з того списку зовсім, а ці не чіпають. У мене питання, а чому? І от зараз я намагаюся просунути це через Мінцифри, це питання. Ніби є уже погодження. Але ми втрачаємо час. Ми просто елементарно втрачаємо час. І це не тільки питання кібербезпеки зараз, це питання в тому числі, що через віртуальні активи Російська Федерація, використовуючи сірий, законодавства, відмиває кошти і отримує все те, що заборонили санкції. Тому я закликаю давайте діяти в тому напрямку також. Слово надається народному депутату Штепі Сергію Сергійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня, шановні колеги. Питання кібербезпеки частково врегульовано в нашій країні. Дуже шкода, що деякі колеги цього не знають. Але питаннями захисту державної інформаційної інфраструктури, державно-критичної державно-критичної інфраструктури займається саме Держспецзв'язку і Служба безпеки України. Але, на жаль, питання трохи в іншому покладене в цьому законопроекті. Ми маємо вже окуповані території і там залишилися державні інформаційні ресурси до яких ми не маємо фізичного доступу. Це ті ресурси, які, на жаль, ворог використовує для того, щоб робити відповідні кібератаки вже на нашій території. Саме тому нам потрібен цей законопроект для того, щоб Держспецзв'язку отримав відповідний функціонал для того, щоб дистанційно, умовно кажучи, впливати на ці інформаційні інфраструктури, на цю критичну інфраструктуру, яка залишилась на окупованій території. впливати на відповідні ці інфраструктури, потрібен цей законопроект. І Держспецзв'язку має всі відповідні технічні можливості, кадри, кадрове забезпечення для того, щоб в подальшому все ж таки виконувати цей функціонал. Тому я дуже прошу, звертаюсь до вас, шановні колеги, підтримати цей законопроект, який вкрай важливо саме зараз нам потрібен, бо війна відбувається не тільки в окопах, вона відбувається і в кіберпросторі. Дякую. Будь ласка, я запрошую Нестора Івановича Шуфрича. Шановні колеги, і після цього переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Нестор Іванович. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, можна багато сперечатись, коли треба було приймати цей закон, але ми маємо можливість його приймати прямо зараз, до чого закликаю своїх колег народних депутатів. Дякую за увагу. Дякую, Несторе Івановичу. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту і переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі (реєстраційний номер законопроекту 7510). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-275 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 7510. Прошу народних депутатів голосувати.

За-251 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект без обговорення. Це 7449. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо приведення окремих його положень у відповідність до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити цей законопроект 7449 до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-298 Рішення прийнято. техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо приведення окремих його положень у відповідність до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (реєстраційний номер 7449). Прошу народних депутатів голосувати. За-298 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо приведення окремих його положень у відповідність до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (реєстраційний номер 7449). Прошу народних депутатів голосувати.

За-302 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступне питання з обговоренням – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" щодо підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (реєстраційний номер 6060). Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати.

Шановний пане Голово, шановні колеги, хочу сказати, що "Європейська солідарність" підтримує пропозицію профільного комітету щодо підтримки даного законопроекту, в якому передбачено передачу безоплатної з державної в комунальну власність цілісних майнових комплексів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Але можна це було зробити і набагато швидше. Разом з тим війна з рашистами і знищення нашої державності дає нові виклики, виклики опалювального сезону, які в цьому році будуть складними, розбалансованими і проживання українців по регіонах абсолютно на сьогоднішній день не є повністю передбачуваним з точки зору кількості. Багато людей без житла повертаються з-за кордону і, головне, ми повинні передбачити безперебійність тепла. Запуск централізовано не може бути проведений відносно і відновити всюди нереально теплопостачання і водопроведення. Ми повинні сьогодні спитатись у влади щодо проведення тестових запусків. Ми повинні сьогодні моделювати котельні, генератори очистки води з технічної сторони і дати ті ризики, які зношені і втрачені системи, згідно знищених міст на сході України. Має щоденно функціонувати структура системи відповідних органів і штабів оцінки ризиків кожного регіону та операційна програма дій щодо забезпечення опалювального сезону. Сьогодні ми повинні оцінити і запитати у Кабінету Міністрів щодо реальних запасів, що є на енергоринку, які проблеми і рішення на сьогоднішній день відносно електричної енергії, вугілля і відповідно газового забезпечення для забезпечення опалювального сезону. Яка цінова і тарифна політика, хто працює за пільгами… Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Я жодним чином не хочу применшити вагу законотворців, які написали цей нормативно-правовий акт. Але в той же час я хотів би сказати, що мова йде про об'єкти державної форми власності. І дуже хотілося би, щоб ми зараз мали в ложі представників уряду, Мінрегіонбуду, ті, які відповідають за житлове комунальне господарство в країні. Дуже хотілося би запитати у них, в якому стані ті підприємства і суб'єкти господарювання, адже просто взяти і дати їх, передати до комунальних установ, до місцевого самоврядування – це абсолютно нічого не вирішить. Причина дуже проста: ми маємо розуміти наскільки в цих підприємствах є борги. Чи готовий уряд зараз через певну програму чітко дати фінансування, провести ремонти і таке інше, що дасть можливість нормально, безперебійно працювати як підприємствам водовідведення, так і водопостачання. Десь я з власного управлінського досвіду можу зрозуміти, що при певній оптимізації таких підприємств водопостачання і водовідведення, можливо, десь якась економія з'явиться, але чи вирішить це питання в цілому, комплексно, очевидно, що – ні. Також ми хотіли би запитати у представників органів місцевого самоврядування, куди законодавці намагаються передати ці суб'єкти господарювання. Є Асоціація міст України, їхня думка зараз мала би бути домінуюча, готові вони брати на свій баланс і утримувати дані підприємства, чи ні. Фракція "Батьківщина" голосує в першому читанні, далі будемо вносити поправки, які стосуються і санітарних меж, і санітарних зон, адже це земля. Дякую за увагу. Будь ласка, Нестор Іванович Шуфрич. Шановні колеги, і я прошу запросити народних депутатів до зали, після цього виступу ми приймаємо рішення по цьому законопроекту. Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка. Дякую, шановний пане Голово. Прошу передати слово народному депутату Колтуновичу Олександру ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович Колтунович, будь ласка. 14:11:34 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Наша група вважає, що в період воєнного стану передавати цілісні майнові комплекси підприємств водопровідно-каналізаційного господарства є не дуже доречним. Ті питання, які піднімалися під час обговорення проекту Закону щодо актуалізації фінансової спроможності, тощо, так вони вирішуються в зовсім інший спосіб. Якщо ми говоримо про модернізацію системи, підсистеми точніше, водопровідно-каналізаційного господарства, то це насамперед передбачає відповідну ресурсну базу для того, щоб ми передали на місцеві бюджети, для того, щоб вони могли реалізувати відповідні проекти по модернізації і по заміні цих систем – це перше. Другий момент. Якщо ми вже говоримо про так само передачу, ми також маємо розуміти, на яких умовах воно куди зайде, і ми не бачимо цього фінансово-економічного обґрунтування. І я спеціально відкрив пояснювальну записку доданого проекту закону і там немає жодних показників, лише є поправка щодо того, що воно жодним чином не буде впливати. Я з цим не погоджуюся, тому що коли ми передаємо будь-яку інфраструктуру в досить зношеному стані, а я думаю, ніхто із вас не буде заперечувати, що стан водопровідно-каналізаційного господарства в країні знаходиться в надзвичайно зношеному стані і рівень зносу, в окремих випадках, перевищує 80

пропозиції, з відповідними змінами фінансових показників. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. Єдине, що скорочувати чи не скорочувати вирішує зал, ви ж це розумієте. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Прошу зайняти свої місця, переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (реєстраційний номер 6060). Голосуємо за основу. Прошу народних депутатів голосувати.

За-275 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 6060. Прошу народних депутатів голосувати.

За-239 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі, шановні колеги, наступний законопроект без обговорення, не уходьте, без обговорення – це проект Закону про внесення зміни до пункту 10-2 розділу проект Закону про внесення зміни до пункту 10-2 розділу ХІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження" щодо виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану (реєстраційний номер 7531). включити пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-287 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету законопроект (реєстраційний номер 7531). Прошу народних депутатів голосувати. За-287 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 7531. Прошу народних депутатів голосувати.

За-251 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Далі в нас два законопроекти завершальні на сьогодні, але це друге читання, і будуть поправки ставитися. Прошу народних депутатів не розходитися. Я так розумію… Чи ми можемо одразу переходити до прийняття рішення? Михайло Михайлович, у вас багато поправок там? Чи можемо замінимо на виступ? Чи ви будете ставити? Законопроект 5125, ми ж ідемо по порядку денному – проект Закону про кредитні спілки (5125). Михайло Михайлович, дві хвилини – да? 3 хвилини Михайлу Михайловичу Цимбалюку – і переходимо до голосування. Я попрошу народних депутатів не розходитися. Будь ласка, Михайло Михайлович, 3 хвилини. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, дуже прикро, що цей законопроект знову потрапив у сесійну залу, хоча ми пам'ятаємо, до широкомасштабної війни, до лютого місяця скільки було дискусій стосовно кредитних спілок. Тисячі людей залишилися незахищені, які раніше мали відношення до кредитних спілок. На цьому ринку зараз залишилося їх вже тільки декілька десятків. ми вважали, що до другого читання повторного законопроект буде більш досконалий. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Хочу висловити тільки суттєві зауваження, які залишилися також до другого читання. Законопроект надає регулятору - а вже за цим законопроектом це Національний банк України, - суттєвих дискреційних повноважень щодо регулювання питань, пов'язаних з функціонуванням учасників банківського ринку. йдеться про встановлення регулятором додаткової інформації, документів та пояснень при видачі ліцензій кредитній спілці (це частина третя статті 10). Яке це спрощення ведення бізнесу? Вимог до кредитної спілки, обов'язкових для дотримання протягом усього часу діяльності (це частина п'ята десятої статті). Вимог щодо діяльності відокремленого підрозділу кредитної спілки, невиконання яких є підставою для припинення регулятором його діяльності. Вимог до системи управління кредитної спілки (це частина третя статті 17). Вимог до системи внутрішнього контролю (це частина друга 25 Вимог до змісту та форми плану відновлення (частина четверта). Таким чином, цей законопроект в разі його ухвалення взагалі знищить ще ті кредитні спілки, які на сьогоднішній день існують. І я хотів би до авторів, до головуючого, все-таки щоб звернули увагу на те, що Головне юридичне управління вказує. А воно вказує дуже серйозно, що саме цим законопроектом наділяється регулятор, а це вже Національний банк України, достатньо повноважень для повного переведення ринку в так зване ручне управління. Ніякої самостійності кредитним спілкам не надається. Більше того, не захищається тих людей, які до сьогодні не можуть отримати свої кошти. "Батьківщина" не буде голосувати за такий законопроект у другому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я дуже дякую за конструктивне обговорення. Переходимо до прийняття рішень. Ніхто більше не буде ставити поправки ні на врахування, ні на підтвердження? Дякую. Тому я ставлю пропозицію прийняти в повторному другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про кредитні спілки (реєстраційний номер 5125). Шановні колеги, готові? Прошу народних депутатів голосувати. За-219 Рішення не прийнято.

Шановні колеги, ще один раз ми можемо відправити на повторне друге. Якщо він злетить другий раз – все, я перепрошую, він… Тому я все-таки прошу підтримати відправити цей законопроект на повторне друге читання. Законопроект 5125 проект Закону про кредитні спілки. Прошу народних депутатів голосувати. За-234 Рішення прийнято. А якби менше депутати бігали, могли б і прийняти. Правда, друзі? Якось так, така якась логіка має бути, вибудовуватись у нас. Дякую. Ідемо далі, шановні колеги. Просто, чесно, інколи, ну, не вистачає злості. Втратити чотири голоси. Шановні колеги, 5161 – це завершальний, сьогодні, законопроект. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості. Михайло Михайлович, у вас там поправки, наскільки розумію, так? Три хвилини, да? Ще раз, три хвилини Михайло Михайлович. І через три хвилини ми голосуємо, всім, хто направляється не в сторону свого робочого місця. Всім зрозуміло, да? Прошу, Михайло Михайлович, три хвилини. 14:23:50 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, я хотів би, щоби все-таки з цих трьох хвилин ви хоча би хвилину послухали, бо насправді законопроект вартує того. Саме цим законопроектом вводиться нова особлива форма трудового договору, це трудовий договір з нефіксованим робочим часом, роботодавець наділяється особливими повноваженнями не забезпечувати роботою найманого працівника. Трудові договори з нефіксованим робочим часом впроваджується як альтернатива договорам цивільно-правового характеру. Працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і при цьому матиме базові соціальні гарантії. Але, я хотів би сказати, що робочою групою була проведена робота, але не вдалося досягнути результат, щоби законопроект до другого читання був все-таки збалансованим. Основні негативні положення, які не дають можливості і морального права голосувати за цей законопроект. Перше. Роботодавець не повинен забезпечувати працівників роботою, повторюю. Друге. Якщо за місяць потреби у залучені працівника не було, то він отримає оплату як за 32 години роботи, це може бути нижче мінімальної зарплати. Наступне. Третє. Працівник має негайно з'явитись на виклик, а мінімального терміну повідомлення немає. Якщо в теперішніх умовах роботодавець в Києві, а найманий працівник на західній частині нашої держави. Йому кажуть завтра з'явитись, як він зможе це зробити? Також цей трудовий договір може містити додаткові підстави звільнення. Це також є серйозний недолік цього законопроекту. Ми разом з Юлією Тимошенко робили спробу виправити ці суттєві недоліки шляхом подання правок. Не дивлячись на це, при всій повазі до керівника робочої групи, ці правки враховані не були, що не дозволило цьому законопроекту в разі його ухвалення бути збалансованим і захищати права права найманого працівника. Врахуйте, що цей закон в період воєнного стану ніяк не захистить тих людей, які сьогодні хоч якимось чином стараються мати роботу. "Батьківщина" не буде голосувати за цей законопроект і запрошує інших депутатів підтримати нашу позицію. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості (реєстраційний номер проекту 5161). Ще раз, прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

та негайно направити їх Президентові України на підпис. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати. За-286 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за плідну роботу. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Про час і місце нашого наступного зібрання буде повідомлено завчасно. Віримо в Збройні Сили України та нашу перемогу. Слава Україні! Дякую.